можемо проводити реєстрацію? Прошу зареєструватись для участі у вечірньому засіданні Верховної Ради України. Прошу провести реєстрацію.

Зареєстровано 364 народних депутати. Вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Отже, колеги, проект Закону про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права є закон, який важливий також і для нашої співпраці є ЄС. Він є в пакеті 57 законів дорожньої карти по співпраці з ЄС. І тому я прошу максимально змобілізуватись під час його розгляду. І я ставлю на голосування пропозицію розгляду його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. 74. Недостатня кількість голосів. І тому розпочинаємо розгляд за повною процедурою. І я запрошую до доповіді заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Тітарчука Михайла Івановича. Будь ласка, Михайло Іванович. М.І. Шановний Голово, шановні народні депутати, сьогодні на ваш розгляд виносяться урядовий законопроект про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і суміжних прав. Прийняття цього проекту забезпечить виконання Україною зобов'язань за Угодою про асоціацію з ЄС в частині врегулювання питання діяльності організацій, які збирають роялті за авторів і виконавців на території України. Сподіваємося, що зробимо це, бо сьогодні існуюча в Україні система непрозора, незрозуміла для авторів і вкрай неефективна. Сьогодні, якщо ви є музикантом, скоріш за все ви не знаєте хто збирає роялті від вашого імені. І скоріш за все роялті ви не отримаєте. І організація, яке це вчинила, не понесе відповідальності через недоліки чинного застарілого законодавства. Також ви могли неодноразово чути про мільйони гривень розкраденої авторською винагороди, що зникали з рахунків державної організації. Час розпочати діяльність цієї системи зборів з чистого листа. Ми пропонуємо прозору систему, у якій працюватиме не більше семи організацій колективного управління замість двадцяти, кожен з яких відповідатиме за власний напрям діяльності. Творець знатиме, яка організація відповідає за той чи інший напрям діяльності та якої категорії митців опікується. Для цих організацій будуть запровадження жорсткі критерії відбору. Лише організації, які мають найбільший репертуар, міжнародне визнання та реальну підтримку правовласником зможуть акредитовані. Ці організації постійно звітуватимуть про свою діяльність, триматимуть митця в курсі справ щодо використання його творів, належної йому винагороди. Онлайн-кабінети правовласників деталізовані щорічні звіти, що будуть загальнодоступними на сайтах цих організацій. Правовласники отримують реальні механізми впливу на діяльність організацій колективного управління, аж до звільнення керівника. У свою чергу, зручні зрозумілі системи для користувачів збільшать збори, які будуть надходити правовласникам. Нарешті, підводимо риску під діяльністю яка мала історію в радянські часи, але у сучасній країні має також працювати по-новому. Для цієї організації ми передбачаємо окремі положення, строки роздержавлення, щоб забезпечити поступовий перехід авторів до організації сучасного типу. Дозвольте проінформувати народних депутатів, що у проекті Закону імплементовані основи і вимоги директиви ЄС, Європейського парламенту та Ради щодо діяльності організації Проект закону розроблявся на основі пропозицій наданих міжнародними експертами в рамках проекту технічної допомоги ЄС Twinning. Крім того, важливість найшвидшого прийняття цього проекту проекту закону обумовлено тим, що Офіс торгівельного представника США у "Спеціальній доповіді 301" щодо стану захисту прав інтелектуальної власності в Україні відзначив незначний прогрес з вдосконаленням законодавства щодо діяльності і організації колективного управління зі збору роялті. Україні надано 120 днів до кінця 26 квітня 2018 року для врегулювання висловлених американською стороною застережень, в першу чергу щодо вдосконалення діяльності організації колективного управління. У разі відсутності будь-яких позитивних зрушень українські експортери будуть обмежені у доступі до генералізованої системи преференцій, а Україна ризикує зниження рейтингу в оновленій "Спеціальній доповіді 301". Дозвольте також зазначити, що цей проект закону підтримується Європейським Союзом, США, а також міжнародними організаціями у сфері авторського права і суміжних прав. Головним комітетом законопроект підтримано та рекомендовано до першого читання, але ми отримали низку слушних пропозицій від народних депутатів, які в принципі поліпшать цей законопроект та підуть на користь системі колективного управління Прошу народних депутатів України підтримати цей дуже важливий проект закону за основу в першому читанні та на платформі профільного комітету Верховної Ради доопрацювати його. Дякую. Дякую, Михайло Іванович. Зараз 3 хвилини на запитання до доповідача. Лишайтесь на трибуні. Прошу провести запис на запитання, будь ласка.

Пане заступник міністра! Цікаве таке питання, якщо подивитися на хронологію розгляду, взагалі процес Twinning почався ще з кінця 2015 року, зрозуміло, що це не був той момент, коли вже були на посаді. Але найбільш потужна зустріч відбулася, великі круглі столи відбулися в березні минулого року, коли фактично приїхали представники з усіх європейських, так само, CISAC і були запропоновані чіткі чіткі рекомендації до цього законопроекту. Але ж профільне міністерство дочекалося до того моменту, коли ми отримали зворотній зв'язок від наших американських партнерів і зареєстрували лише наприкінці грудня цей законопроект, який повністю не відповідає рекомендаціям, наданими европейцами. Поясність, будь ласка, таку бездіяльність міністра, заступника міністра протягом восьми місяців після того круглого столу? Дякую. Дякую за запитання. Насправді ви правильно підмітили, що у 2015 році, згідно програми Twinning ЄС, був розроблений комплексний законопроект разом з представниками Всесвітньої організації інтелектуальної власності з експертом таким, як Фішер, і різниця була в тому, що на превеликий жаль даний законопроект був, чомусь так і залишився в стінах міністерства. Будучи, як ви вже зазначили, за бездіяльність, я вам скажу так, що на той момент було прийняте рішення, що було доопрацювання власності Фішером, але це були точечні зміни, це не були комплексні зміни, як це очікувалося. Тому, коли ситуація склалася, що у нас було в Раді чотири законопроекти і не було консолідації шановних народних депутатів, ми були змушені підняти цей законопроект і прийняти, і він відповідає директиві ЄС, і він був розроблений разом з ними, і ми підтримали підтвердження усіх експертів.

По-перше, я цілком розділяю необхідність врегулювання діяльності організації колективного управління. І, як на мене, це питання вже перезріло, тому мене також дивує і оборює бездіяльність Міністерства економіки, яке профільним є по відношенню до цих питань, відносно подачі відповідного законопроекту. Складається враження, що ви дочекалися дочекалися конкретної дати, дедлайну від Сполучених Штатів Америки, коли вам скажуть про те, що будуть скасовані торгівельні преференції і тільки тоді почали діяти. Моє питання все ж таки стосується для чого в цьому законопроекті ви передбачаєте такі не обмежені повноваження Міністерству економіки? Для чого Міністерству економіки контролювати створення всіх організацій колективного управління? Для чого Міністерство економіки хоче окремо одних допускати Дивіться, на сьогоднішній день історично склалося так, що у нас, коли був дозвіл на акредитацію-реєстрацію організації колективного управління ми дійшли до кількості 20. Що стосується законопроектів насправді там є акредитація-реєстрація, тобто зрозуміло, що має бути державний орган, який має проводити акредитацію. Але чітко визначено, що буде не більше семи організацій, тобто мається на увазі не монополія, а одна організація буде відповідати чітко за свої права

Але я хотіла ще одне питання підняти, яке стосується прийнятої вами концепції реформування державної системи, правової охорони інтелектуальної власності. 2016 рік Кабінет Міністрів затверджує концепцію, згідно концепції ви ліквідуєте Службу з питань Далі. Відповідно до цієї концепції ви маєте створити національний орган інтелектуальної власності. Більш того, реалізувати концепцію передбачалося протягом 2016 року, І кварталу На сьогоднішній день в парламенті ми не отримали законопроект про національний орган інтелектуальної власності. Складається враження, що отримавши повноваження, Міністерство економіки не хоче ними ділитися і створювати цей національний орган.

Ми разом, ви можете перевірити, с "PwC", які виступають міжнародними експертами по допомозі технічній в написанні законопроекту про створення національного органу інтелектуальної власності. І ми очікуємо… ми очікуємо… насправді – да! Ви знаєте, що законодавство не завжди можна зробити швидко, щоб не зробити помилки. Тому в цьому році, я вам обіцяю, цей законопроект буде поданий до Верховної Ради. Дякую вам, дякую вам за доповідь. І до співдоповіді я запрошую першого заступника голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського Олександра Володимировича. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги, Андрій Володимирович! Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти на своєму засіданні 7 лютого 2018 року розглянув проект Закону України про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права або суміжних прав (реєстраційний номер 7466 від 28.12.2017 року), поданий Кабінетом Міністрів України. Метою законопроекту є реформування системи колективного управління майновими правами суб'єктів авторського права і суміжних прав та унеможливлення незаконної діяльності організацій колективного управління. Я вже говорив на Погоджувальній раді про те, що сьогодні ми маємо правовий вакуум щодо захисту авторського права в Україні. Проект Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права", як зазначено у пояснювальній записці, відповідає цілям зазначеної угоди та надає можливість імплементувати основні тези Директиви 2014/26/ЄС. Також існує нагальна необхідність термінового законодавчого унормування колективного управління в зв'язку з віднесення України до переліку Priority Watch List в рамках "Спеціальної доповіді 301" через проблему у сфері охорони та захисту прав інтелектуальної власності в Україні. Подальше гальмування розв'язання питань діяльності організації колективного управління містить ризики втрати доступу держави до генералізованої системи преференцій Сполучених Штатів Америки і спричинення економічних збитків для нашої держави. Посольство США, Офіс торгівельного представника США, представництво Європейського Союзу в Україні висловились в підтримку законопроекту, до речі, вони були присутні на засіданні нашого комітету. Відповідні листи надійшли до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Крім того, комітет отримав висновки до законопроекту від Міністерства культури України, трьох Національних академій наук України, низки творчих спілок, громадських організацій, "Реанімаційного пакету реформ". У нашому комітеті відбулася ґрунтовна спільна робота з Першим віце-прем'єр-міністром України – міністром економічного розвитку, торгівлі України Степаном Кубівим, народними депутатами України Вікторією Сюмар, Марією Іоновою та Оленою Кондратюк щодо підготовки до розгляду парламентом, поданого Кабінетом Міністрів, законопроекту про ефективне управління майновими правами і права власника у сфері авторського права, суміжних прав. Результатом нашої роботи, я хочу підкреслити, це були складні дискусії, але ми отримали одноголосну підтримку членами комітету пропозиції прийняти за основу, тільки за основу законопроект 7466. Для того, щоб виключити будь-які спекуляції навколо нього, ми обіцяємо на базі комітету створити після голосування позитивного робочу групу, до складу якої увійдуть всі експерти з питань інтелектуальної власності, протягом місяця доопрацювати цей законопроект до другого читання, усунути всі існуючі в ньому розбіжності і вже далі винести остаточний проект закону на розгляд Верховної Ради України. Враховуючи вище зазначене, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендує Верховній Раді України проект Закону України про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав (реєстраційний №7466) від 28.12.2017 року, поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу та – це важливо, ми домовились з нашими колегами, – та доручити Комітету з питань науки і освіти створити робочу групу та доопрацювати цей проект закону до другого читання з урахуванням пропозицій народних депутатів України: Вікторії Сюмар, Марії Іонової та Олени Кондратюк – Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Міністерства культури України, Національної академії наук України, Національної академії правових наук України, Національної академії мистецтв України, представників Координаційної ради організацій колективного управління. цей розгляд і робота робочої групи буде абсолютно відкритою, прозорою, і ми виведемо на друге читання тільки після того, як знайдемо консенсусне рішення. Тому, шановні колеги, я прошу це підтримати, для того щоб дати нашим колегам зі Сполучених Штатів і з Європи позитивний меседж щодо того, що Верховна Рада України готова правовий вакуум, який виникнув щодо управління інтелектуальною власністю, вирішити позитивно. Дякую за увагу. І прошу підтримати. Будь ласка, залишайтеся на трибуні. Шановні колеги, я прошу вас зараз записатися на запитання до шановного співдоповідача. І також я хочу наголосити, що мова йде про законопроект, який належить до до імплементації Угоди про асоціацію, по суті, до наших зобов'язань у сфері інтелектуальної власності в контексті виконання угоди. Тому ми просто не маємо права подібні законопроекти завалювати.

до авторів законопроекту. Чи повністю враховані не тільки побажання наших західних партнерів – ми знаємо, що є дві системи: Сполучені Штати Америки і Європейського Союзу, - але і все ж таки, чи адаптований законопроект до наших українських реалій? Тобто, щоб не було такого, що ми просто копіюємо знову вимоги і не враховуємо нашу особливість, українських реалій. Тому що просто так копіювати не можна. Чи враховано це в законопроекті? Скажімо так, ландшафт, який існує в Україні щодо цього практично врахований. Далі всі позиції. При розгляді на комітеті ми мали в деяких випадках різні точки зору, але ми домовилися, і це абсолютно чітко, що якраз робоча група, в яку увійдуть абсолютно всі сторони, зацікавлені в позитивному рішенні, вони входять, і текст доопрацьовується якраз до такого, який ми можемо винести на друге читання. позиції українські тут враховані, але далі буде, дійсно, велика робота на робочій групі. Я вам просто обіцяю, що ми забезпечимо цю роботу, тому що це не на майданчику Кабміну буде, а на майданчику комітету. ГОЛОВУЮЧИЙ. Наступне запитання від Альони Бабак. Прошу. Ще одне запитання від пана Данченка. Просимо. 16:22:00 ДАНЧЕНКО О.І. Шановний колего, скажіть, будь ласка, чи при розробці цього законопроекту враховувався економічний ефект для України, який буде рахуватися в тих додаткових надходженнях до бюджету або взагалі… ну те, що додатково надасть бюджету запровадження правильних правил по регулюванню інтелектуальної власності. Дякую за запитання. По даним, які ми маємо від профільного міністерства, сьогодні в легальному обороті ми маємо 2,5 мільйони доларів фактично. По розрахункам, які зроблені в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі, ми повинні вийти на рівень 8-10 мільярдів відповідно. Відповідно ми можемо, якщо цей ринок стає легальним, відповідно до цього будуть сплачуватися і відповідні податки,

Дякую. Шановний пане Співаковський, я, між іншим, як правильно відзначила пані Ірина Геращенко, як співголова української частини Парламентського комітету Асоціації закликаю підтримати цей законопроект в першому читанні. Але хочу відразу відзначити, що сам він суперечить Директиві Європейського Союзу №2014 від 26 лютого 2016 року. Він викликав дуже негативну оцінку Міністерства культури, він викликав дуже багато нарікань від Спілки кінематографістів, від інших українських творчих особистостей. І моє питання, чи готові ви включити у вашу робочу групу представників нашого Комітету з питань культури і духовності, які звернулися б до вас з листом про це на своєму засіданні, оскільки ми є другим комітетом, при розгляді цього законопроекту, закликаючи ще раз проголосувати за нього в першому читанні. Дякую. 16:24:08 СПІВАКОВСЬКИЙ Ще раз хочу сказати. Комітет з питань науки і освіти працює абсолютно прозоро і ніхто, абсолютно ніхто, абсолютно всі заявки, які ми маємо на сьогодні і будемо мати, всі спеціалісти, фахівці будуть включені в цю робочу групу. Я про це прилюдно офіційно заявляю, нікому відмови не буде. Ми за те, щоб отримати консенсусний документ. Ми чудово розуміємо, що якщо ми не найдемо згоди на робочій групі, цей документ, законопроект не буде проголосований в другому читанні. Тому я вам обіцяю абсолютно чесну і прозору роботу. Дякую. Дякуємо за абсолютно конструктивну позицію комітету. Тому що це важливо, щоб законопроект було не втрачено, а доопрацьовано до другого читання. Колеги, я прошу від фракцій зараз записатись на обговорення, будь ласка. І потім – від депутатів.

Наша фракція прийняла рішення підтримати даний законопроект. Він врегулює багато питань стосовно авторських прав в цій сфері і пропонуємо підтримати даний законопроект. Дякуємо за конструктивну позицію у вашій фракції. Будь ласка, Альона Шкрум, якій передає слово Борис Тарасюк і вона представить позицію "Батьківщини". Шкрум Альона, фракція "Батьківщина". Колеги, безумовно, що цей законопроект вже давно перезрів і, безумовно, він є важливим і потрібним. Але я вкотре просто не можу промовчати щодо тієї якості законопроектів, які виходять з Кабінету Міністрів, на жаль, і які ми мусимо потім виправляти по декілька місяців, інколи майже рік ми працюємо до другого читання і виправляємо ті речі, які мали бути виправлені ще при підготовці до першого читання. Пані шановні віце-спікер Ірина Геращенко правильно зазначила, що це є законопроект, який є одним з наших зобов'язань по асоціації з Європейським Союзом, але він у той же час суперечить базовим положенням європейської Директиви ЄС 2014/26/ЄС. Ну, як це може бути, колеги, що до нам звертаються зараз профільні асоціації і профільні організації і говорять про те, що навіть базовим принципам директиви деякі положення цього законопроекту суперечать. Ну, вибачте, я як народний депутат маю декілька всього помічників і можливість всього декілька мати юристів і помічників, які відпрацьовують поправки законопроектів і їх пишуть. Міністерство економіки і шановний пан заступник міністра економіки, який представляв цей законопроект, має цілий штат державних службовців, цілий штат юристів, які мають відпрацьовувати досконало і ідеально законопроекти. І тоді ми можемо буквально за тиждень напрацювати поправки, за одне засідання комітету їх розглянути, нам не треба створювати робочих груп, нам не треба залучати три різних комітети, нам не треба приймати недосконалі законопроекти. Я відверто як депутат дуже стомилася від того, що якісь подачі і підготовки таких законопроект від Кабінету Міністрів, не від конкретного народного депутата, є дуже-дуже низькою. Експерти Реанімаційного пакету реформ на сьогодні наголошують на тому, що законопроект взагалі є неґрунтовним, містить в собі кількість велику суперечностей, які суперечать одна одній, і мало, на жаль, мало обговорювався з експертним середовищем. Можливо, варто було б більше його доопрацювати і внести його пізніше, але ми прийняли його буквально за два тижні. На жаль, перелік сфер колективного управління не містить аудіовізуальну сферу та інші сфери, не проводяться відмінності між реєстрацією і акредитацією, про що, я так розумію, питала вже Вікторія Пташник. Запропоновано суперечливі критерії, які дають таке недвозначне читання для визначення організації колективного управління. Не відповідають, як я вже сказала, положенням європейської директиви, про що нас будуть питати на Міжнародному комітеті асоціації наші європейські колеги, які, повірте, досконально знають європейські директиви і читають їх. І також розмір винагороди буде визначатися індивідуально до організації колективного управління з кожним користувачем. Оце ті речі, які, в принципі, по-гарному мали б дати нам можливість повернути цей законопроект на доопрацювання і вимагати гарної якості законопроекту і подачі цих законопроектів. Але фракція "Батьківщина", дивлячись на важливість даного питання, приймала рішення підтримувати його в першому читанні, хоча моя особиста думка, треба його повертати на доопрацювання. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за висловлену позицію. Будь ласка, від фракції "Самопоміч" Олександр Данченко. Прошу вас, пане Олександре. 16:29:00 ДАНЧЕНКО О.І. Я хочу нагадати знамениту фразу Марка Твена, що є сильна держава. Сильна держава – це є сильна армія плюс сильне патентне бюро. Сильна армія захищає фізично, патентне бюро захищає найголовніше це інтелектуальна власність держави. Це є дуже важливо. Наша держава високоінтелектуальна з величезним потенціалом. І я, що хочу сказати, цей закон потрібно підтримати в першому читанні. В мого комітету і в ІТ, і телекомгалузі є також багато зауважень. Тому я хочу підтримати пропозицію колеги Альоні Шкрум щодо цього законопроекту повинен бути залучений на базі і робочої групи також Комітет з питань інформатизації та зв'язку. І між першим та другим читанням ми повинні зробити важливий для країни закон. 11 пропозицій від нашої галузі, які повинні бути враховані в цьому законопроекті. Тому в першому читанні потрібно підтримувати цей законопроект і до другого читання, об'єднавши зусилля 3-4 комітетів, зробити гарний законопроект. А в першому читанні прошу підтримати цей законопроект. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за висловлену позицію. Будь ласка, зараз у нас група "Відродження", пан Яценко. Я так розумію, з місця буде виступати. І потім ви, пане Вікторе. 16:30:35 дійсно, з одного боку, у нас в країні інтелектуальна власність захищена Конституцією України, є певні міжнародні конвенції Бернська, наприклад, які захищають, є закони. Але фактично дві проблеми, які сьогодні існують: перша – це немає дієвого механізму захисту і друга – ментально сприймаються, вот, піратські речі такі як, ну, начебто нормальні. І це відрізняє Україну від цивілізованих країн. Тому, безперечно, група "Відродження" буде підтримувати даний законопроект і ми будемо за нього голосувати. Дякую. Дякую за висловлену позицію. Будь ласка, Віктор Галасюк запрошується до слова. Прошу. Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні колеги, наша команда виступає за максимальний захист інтелектуальної власності. Для розвитку української економіки це є надзвичайно важливе, бо ми хочемо побудувати не сировинну економіку, а сучасну високотехнологічну. Це неможливо без захисту авторських прав і суміжних прав. (Оплески) Українські автори, виконавці, виробники контенту мають отримувати справедливі кошти за свою творчість, але це можна врегульовувати абсолютно в різний спосіб. В тому законопроекті, який на сьогодні внесений, є декілька абсолютно хибних моделей, які нас категорично не влаштовують і на виправленні яких ми будемо наполягати. Справа в тому, що в державах Європейського Союзу пріоритет надається національним організаціям колективного управління. Це ті, хто представляють якраз національних первинних авторів, виконавців, митців, щоб саме вони отримували відповідні кошти, щоб це відбувалося в справедливий спосіб. Разом з тим в цьому законі цей національний пріоритет повністю знівельовано, це модель цього законопроекту побудована так, що більшість коштів будуть отримувати закордонні суб'єкти, а не українці. Це робиться свідомо, системно, і це є велика проблема, яку Міністерство економіки заклало в цей законопроект. Безумовно, у нас великі претензії до того, що його внесли з запізненням, що Україну фактично наражають на санкції. Але ще більші претензії до ігнорування принципу національного пріоритету. Ми маємо зробити такі правила гри, щоб вони були справедливими, щоб вони були ринковими, але щоб вони надавали абсолютно чіткий нарівні закону пріоритет українським митцям, автора, виконавцям. Це означатимуть, що вони отримуватимуть врази більше коштів ніж за тією моделлю, яку сьогодні внесло в зал Міністерство економіки. Тому це можна підтримувати виключно в першому читанні для того, щоб використати, як основу для дуже суттєвого переопрацювання. Я абсолютно згоден з паном Княжицьким, він же озвучив сьогодні ту критику, яка лунає, абсолютно нищівну, від Головного науково-експертне управління. Я процитую: "Окремі положення проекту дозволяють Міністерству економіки приймати непрозорі рішення, створює певні корупційні ризики при прийнятті МЕРТ відповідних рішень і так далі". Критикують Міністерство культури, Національна академія наук, Національна академія мистецтв України, Національна всеукраїнська музична спілка, Всеукраїнське агентство авторів, критикує Національна спілка кінематографістів України. Хіба можна з цим погоджуватись? Ні. Тому виключно приймати в першому читанні. І ми також наполягаємо на включенні наших представників, команди Радикальної партії до робочої групи комітету для фахового опрацювання. Національний пріоритет має бути встановлений: купуй українське, плати українцям. Будь ласка, Тарас Кремінь запрошується до виступу від "Народного фронту". Він передає слово пані Вікторії Сюмар, будь ласка. І потім останній виступ від фракцій – це від "Блоку Петра Порошенка". Пані Вікторія, запрошуємо до слова. Дякую, пані головуюча. Шановні колеги, дуже слушно сьогодні виступають представники фракцій з цієї трибуни і абсолютно справедливі зауваження висловлюють на адресу законопроекту, який ми розглядаємо. Відверто кажучи, соромно мати такої якості документи від Кабінету Міністрів України. Тому що в даному документі навіть, по-моєму, Кабмін сам не розібрався, яким чином акредитацію він буде відрізняти від реєстрації. Чи він збирається ці організації колективного управління і акредитувати, і реєструвати, подвійний збір збирати. Я не знаю, може така ідея була закладена сюди. Але виглядає це, як мінімум абсурдно. Дійсно, законопроект, як не дивно, написаний точно не в інтересах правовласників, яких він мав би регулювати. Він написаний в інтересах Міністерства економічної політики, яке стає регуляторним органом в цьому питанні. і хоче саме визначати, як і хто буде, вірніше, хто зрозуміло, призначені ними компанії, будуть збирати роялті і їх розподіляти. В цьому законопроекті немає базових відповідей на базові питання. А яким чином нам забезпечити цей збір справедливо авторських прав від… за авторські права і яким чином справедливо їх розподілити. В цьому законопроекті немає тарифної сітки, скільки коштує одна прокручена пісня? Там, я не знаю, багато людей тут у нас є в залі, Оксани Білозір на українському радіо чи на українському телебаченні. А саме це є принципово важливим, щоб була прозора система, коли б ми побачили, які твори використовуються і, відповідно до тарифів, порахували, скільки автор може отримувати роялті? І тоді ми досягнемо ключової мети, ми зможемо монетизувати сферу української культури, і інтелектуальну сферу, і сферу патентів. І це треба було зробити, відверто кажучи, 25 років тому і ми б мали сьогодні зовсім іншу країну. Цей законопроект на ці питання відповіді не дає, на жаль. Тим не менш, ми розуміємо, що це є наше міжнародне зобов'язання і ми розуміємо, що нам треба почати над цим працювати. І дуже правильне рішення ухвалив Комітет з питань освіти, профільний комітет і я дякую його голові пану Співаковському за абсолютно конструктивний підхід, який може дати на меті старт реальній реформі, системи колективного управління авторськими правами в Україні і зробити дуже прогресивні речі. Тому фракція "Народного фронту" буде підтримувати у першому читанні даний законопроект. Далі ми збираємося дуже серйозно над ним пропрацювати і врахувати там позиції, за якими українські автори зможуть отримувати справедливі кошти і далі розвивати, як сферу інтелектуальної власності так і українську культуру. Дякую. Дякуємо. І, будь ласка, останній виступ від депутатських фракцій і груп в цьому блоці, обговорення від Артура Герасимова, лідера "Блоку Петра Порошенка", фракції. Прошу, будь ласка, пане Артуре. Шановна пані головуюча, шановні колеги, шановні виборці! Чи існує у нас проблема у сфері інтелектуальної власності? Звичайно, існує і дуже велика. Чи потрібно її системно вирішувати? Так, звичайно і дуже давно було потрібно, як дуже багато речей в цій державі не робилися 20 років. Тому фракція партії "Блоку Петра Порошенка" вітає ініціативу Кабінету Міністрів, здійснити детальне унормування цієї важливої сфери суспільних відносин, бо ситуація, яка склалася в Україні вона є неприпустимою. За всі роки незалежності автори не отримували належної їм винагороди. Така ситуація взагалі не стимулює внутрішній культурний ринок, адже одні створюють і виконують чудові фільми, постановки, пісні, але в подальшому не отримують жодної винагороди, коли їх творіння стають популярними. Є проблеми і на світовій арені, адже з таким ставленням до прав інтелектуальної власності, ви знаєте про ту проблематику, яка вже сьогодні озвучувалася і навіть в рамках спеціальної доповіді 301. Тому я як керівник фракції "Блоку Петра Порошенка" прошу весь зал згуртуватися і підтримати цей законопроект в другому читанні… в першому читанні, вибачаюся. Разом з тим, не можна знехтувати тим, що текст законопроекту доволі сирий і потребує доопрацювання. Тому що громадське обговорення, яке проходили, думки експертів і думки дуже багатьох фахівців з цього питання в залі говорять, що він потребує суттєвого доопрацювання. це реально зробити між першим та другим читання. Тому, шановні колеги, наголошую, що наша фракція підтримує даний законопроект в першому читанні, за умовою його суттєвого доопрацювання у другому, з врахуванням наших пропозицій і зауважень в тому числі пропозицій членів нашої фракції висловлених під час розгляду проекту головним комітетом. Дякую. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, зараз я прошу записатися на обговорення народних депутатів України. Прошу, будь ласка, записатися вас.

Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Поки Міністерство економіки імітує діяльність у сфері промислової політики і інших напрямів, ми чуємо, що лунали вже неодноразово критичні висловлювання з боку посла Європейського Союзу і деяких європейських високопосадовців щодо законопроекту "Купуй українське, плати українцям", який ми з вами прийняли в цьому парламенті – 241 голос "за" – неодноразово лунали надзвичайно жорсткі критичні заяви про Закон України про мораторій на експорт лісу-кругляку, який ми з вами в залі прийняли і він сьогодні працює на українську економіку дуже потужно, неодноразово лунали критичні заяви про "металургійний закон", завдяки якому Україна зберігає десятки тисяч робочих місць і мільярди доларів у торгівельному балансі. Ми, група народних депутатів (понад 50 авторів) підписали лист-звернення на посла Європейського Союзу Хьюго Мінгареллі, в якому ми зазначаємо, що вважаємо неприпустимою практику публічних безапеляційних критичних висловлювання та навішування політичних ярликів з боку іноземних дипломатів щодо українського законодавства та діяльності національного парламенту, суперечить, зокрема, статті 41 Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, яка встановлює обов'язок дипломатів поважати закони, постанови держави перебування, а також не втручатися у внутрішні справи цієї держави. Я хочу наголосити, що безумовно, ми за євроінтеграцію, але ми розуміємо, що євроінтеграція – це підвищення рівня доходів українців до європейського рівня, це наближення рівня життя українців до європейського рівня, це розвиток, а не занепад української економіки і промисловості, це створення, а не знищення знищення робочих місць в Україні. І саме через цю призму український парламент має розглядати євроінтеграцію. Ми наголошуємо, що і законопроект "Купуй українське, плати українцям", який прийнятий за основу, і закон про заборону на експорт лісу-кругляку і "металургійний закон" повністю відповідають міжнародному праву і нашим зобов'язанням в рамках Міжнародної організації торгівлі, а також Угоди з ЄС про вільну торгівлю, адже підпадає під дозволені виключення, передбачені з міркувань захисту національної безпеки, передбачені міркувань захисту національної екології. Всі аргументи ми виклали шановному пану послу, і вчора під час наради, яку проводив Голова Верховної Ради пан Парубій разом з Прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом у присутності віце-прем'єрів, міністрів і всіх голів комітетів, я передав цього листа шановному пану послу. Ми розраховуємо на реальну співпрацю, партнерство і взаємовигідний розвиток, а не на перетворення України на сировинну колонію індустріально розвинутих країн. Дякую. Шановні колеги, при всій повазі до всіх виступаючих, я як головуюча зараз на цьому засіданні хочу звернути вашу увагу на наступне. В сесійній залі зараз немає посла пана Мінґареллі. Я би дуже просила... Я прошу не перебивати головуючого і я дуже прошу з повагою, коректно ставитися, політкоректно, до наших європейських і міжнародних партнерів і це буде справедливо, під час виступів обговорювати законопроекти, а не особи. (Шум в залі) на який я як головуюча зараз наполягаю. Будь ласка, зараз слово нашій шановній колежанці пані Вікторії Пташник. І прошу слухати дуже уважно, шанувати нашу колежанку. Дякую. Шановні колеги, я хотіла би звернути увагу, що, на превеликий жаль, в свідомості наших високопосадовців все ще ставляться до інтелектуальної власності як до чогось тільки наукового і вважають, що патенти, зокрема, це є якоюсь грамотою, які не мають приносити, власне, які не є економічною складовою і не приносять грошових коштів. Я хочу відмовитися нарешті від цієї хибної думки. Я хочу, щоби цим законопроектом автори пісень, книжок, музиканти, сценаристи, режисери якраз отримували свої гроші за своє культурне надбання, щоб ми нарешті зрозуміли, що це не просто митці, які духовно піднімають нашу країну, що це люди, які мають право отримати достойну належну компенсацію за їхню творчу працю. Тому я вважаю, що питання регулювання діяльності організацій колективного управління, які саме будуть займатися збором цих коштів, є вже перезрілим. І мені би дуже хотілося, щоби цей законопроект з'явився в нашій сесійній залі не зараз, а ще принаймні роки три тому. Тому я вас хочу закликати голосувати його в першому читанні. Але, безперечно, я погоджуюсь з моїми колегами, які кажуть, що він потребує суттєвого доопрацювання. Більше того, враховуючи, враховуючи, що це питання є економічним, я звертаюся до пана Співаковського також з пропозицією залучити членів Комітету з економічної політики, для яких профільним, власне, є Міністерство економіки, для того щоб разом доопрацювати цей законопроект і прийняти його в адекватному вигляді. В той же час, мої колеги говорили про те, що сьогоднішня інтелектуальна власність не є достатньо захищеною. Я хочу вас повідомити, що протягом останніх років, на превеликий жаль, не було зроблено нічого задля того, щоб нарешті ця сфера стала пріоритетною в Україні. Більш того, робилися робилися руйнівні пропозиції, такі як: ліквідація служби з інтелектуальної власності і нестворення органу, який би мало Міністерство економіки створити ще в 16-му році або на початку 17-го року. Натомість Міністерство економіки отримало повноваження ліквідованого органу, отримало в підпорядкування чергове державне підприємство - "Укрпатент" – і чомусь відмовилося від створення того національного органу, про який вони говорили. Більш того, на сьогоднішній день Міністерством економіки затверджена Постанова про суттєве підняття реєстраційних зборів за об'єкти інтелектуальної власності і передана на розгляд Кабінету Міністрів. Подивіться, будь ласка, як захищаються цією постановою наші автори. Збори підвищуються в 2-8 разів. Міністерство економіки не хоче спілкуватися з громадськими організаціями, з профільними організаціями, які до них зверталися, і обговорювати цю постанову. Я дуже прошу… 15 секунд, будь ласка,

Дякую, шановна пані головуюча. Я хотіла би зазначити, що, дійсно, всі ми тут говоримо про те, що законопроект дійсно важливий й актуальний, хоча містить багато недоліків. І я би хотіла сказати, що, дійсно, дана ситуація, яка є в реальності, вона не стимулює внутрішній культурний ринок, тому що одні створюють, одні виконують чудові пісні, але в подальшому не отримують жодної винагороди. І коли їх творіння стає популярними, інші наживаються на цій праці, яка не заохочує, і не маючи до неї жодного відношення. Тому я би хотіла тут сказати саме про директиву, яка регулюється в сфері правовідносин Європейського Союзу, Директива 2014/26, яка якраз і врегульовує дане питання. Але, дійсно, є проблематика. Саме норми проекту, які можуть призвести до монополізації цього ринку на користь однієї або двох організацій, і вони звузять,

ми як співавтори іншого законопроекту 7029, а також альтернативних ми, скажімо так, пішли на поступки, враховуючи державні інтереси і будемо підтримувати даний законопроект, але, дійсно, з умовою доопрацювання і щоб були враховані інтереси всіх всіх авторів і правовласників, щоб в першому читанні взяти його за основу і допрацювати до другого читання з урахуванням всіх зауважень, які були надіслані мною і нашими іншими співавторами до головного комітету. Тому я прошу підтримати і доопрацювати до другого читання. Дуже дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, шановні колеги. Останній виступ в цьому блоці обговорення народних депутатів, вірніше передостанній. Пані Пташник передає зараз слово пану Княжицькому. Дякуємо вам. Пане Миколо. Коротко, Шановні колеги! Ви зрозуміли, що його треба підтримати, тому що якщо ми не підтримаємо його в першому читанні, на наших виробників будуть накладені санкції в Сполучених Штатах Америки. Але що зробив уряд? Подав законопроект, де створюються реальні монополісти, тобто один орган колективного управління, який контролює лише музику. закон лише про музику, він ні про що інше. Буде збирати гроші, наприклад, з усіх кабельних провайдерів, самостійно Кабінет Міністрів буде виставляти ставки, скільки з них зібрати грошей. Жодних гарантій для того, щоб ті кошти дійшли до українських виконавців і акторів законопроект не передбачає. Таким чином, це абсолютно, і жодного контролю Антимонопольного комітету над цими монополістами немає. Таким чином, цей законопроект, який я ще раз закликаю вас підтримати в першому читанні, справді, в другому читанні потребує дуже серйозної уваги і доопрацювання для того, щоб ми врешті-решт захистили українських виконавців, які поділяють цю позицію, заслухану в нашому комітеті. Це і спілка кінематографістів, і творчі спілки, і Міністерство культури. Дякую. Дякую вам. Отже, ми завершили виступи від народних депутатів. Зараз буде заключний виступ Першого заступника Голови Верховної Ради Ірини Геращенко і через 3 хвилини голосування. Я прошу всіх народних депутатів запросити в зал і голів фракцій, і секретаріат Верховної Ради. І до слова запрошується Ірина Геращенко, будь ласка. 16:52:07 ГЕРАЩЕНКО І.В. Дякую, шановні колеги. Я буду як позафракційна, у якої немає можливості записатись на виступ зараз, візьму 3 хвилини для виступу і хочу зауважити на наступному. Обговорення цього важливого законопроекту, який відноситься до сфери імплементації Угоди про асоціацію, дуже яскраво все, що відбувається в уряді і в парламенті в контексті виконання Угоди про асоціацію. Можливо, не всі в цій залі знають, але вчора відбувся дуже важливий захід, презентація дорожньої карти по імплементації угоди за участю Прем'єра і Голови Верховної Ради. І це чудово, що керівництво держави визнає – Президент, Прем'єр, спікер – що ключовим завданням для нас на цей рік є імплементація угоди. Але насправді ми бачимо, що часто це перетворюється на профанацію, як совершенно зараз правильно сказали колеги, багато виступаючих, що, по-перше, по-перше, у нас розглядаються неякісні закони. Це ж ненормальна ситуація, коли від уряду подали законопроект, який не відповідає ключовим директивам ЄС, і коли три ключові міністерства займають різні позиції: економіки одне, Мін'юсту друге, Мінкульту третє. Вибачте, будь ласка, у нас є офіс зараз віце-прем'єра з євроінтеграції. Але чого немає в офісі? Там немає експертизи

що ми зараз робимо профанацію, а не роботу, ми дійсно маємо прийняти цей законопроект в першому читанні, але єдина аргументація, тому що це наші зобов'язання неправильна. Тому я закликаю залу, щоб ми поставили уряду чітку вимогу, там має бути створена, вірніше, та Департамент по експертизі законодавства, який знищив Янукович в 2010 році, щоб всі законопроекти таку експертизу проходили. В нас зараз є експертиза Мінекономіки, а де експертиза на відповідність цього законопроекту директива ЄС? Ми маємо посилити з вами функції Комітету євроінтеграції, бо ми профанацію зараз уже є частина внутрішньої політики питання євроінтеграції і всі закони мають проходити цю експертизу, тоді ми будемо з вами робити дійсно роботу по імплементації угоди, а не називати це красивими словами. І, якщо в нас 57 таких законів на цей рік стоїть, це треба зробити зробити терміново. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, обговорення завершене. Переходимо до прийняття рішення. Колеги, я хочу наголосити, що за основу законопроект і це важливо для наших і міжнародних зобов'язань, і, справді, наше голосування буде знаковим, і дуже важливо, щоб ми максимально змобілізувались. Я прошу усіх зайняти робочі місця, ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх, колеги, зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування проект Закону про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав (7466) за основу, ми зможемо доопрацьовувати. Тому пропонується комітетом проголосувати лишень за основу. Я прошу проголосувати, я прошу підтримати. Усіх прошу підтримати, колеги. Голосуємо. Голосуємо.

244 – за. Рішення прийняте. Колеги, наступний у нас блок паливно-енергетичного комплексу. Але до мене звернулися автори законопроекту з проханням, перед тим як переходити до розгляду, провести рейтингове голосування. Тому я прошу всіх залишатися на місці. Я прошу зараз залишатися на місці. І я ставлю на рейтингове голосування наступний проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення деяких аспектів нафтогазової галузі (3096-д). Рейтингове голосування на предмет підтримки. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Це теж євроінтеграційний закон. Прошу підтримати, колеги. Голосуємо. Рейтингове голосування. 232. Можемо входити. Отже, я прошу підтримати пропозицію розгляду проекту Закону 3096-д за скороченою процедурою. Друге читання, перепрошую. Друге читання. Мій провтик. Отже, запрошую до доповіді заступника голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу ядерної політики та ядерної безпеки Бєлькову Ольгу Валентинівну. Будь ласка. Там небагато поправок, колеги, небагато, тому не розходьтесь. Там поправок небагато. Будь ласка. прийнято в першому читанні 19 грудня 2017 року. Хочу нагадати, що запропонованим законопроектом зміни спрямовані на вдосконалення процедури надання земельних ділянок для проведення розвідувальних робіт та робіт з будівництва технічного обслуговування об'єктів трубопровідного транспорту та інших дозвільних процедур нафтогазової галузі, що допоможе оптимізувати витрати підприємств галузі при проведенні таких робіт та збільшити реально обсяги нафти та газу власного видобутку. Проектом закону передбачається внести зміни до наступних законів України: про надра, Земельний кодекс України, Гірничий закон України, Закон України про нафту і газ, Закон України про землеустрій, Закон України про регулювання містобудівної діяльності. При підготовці законопроекту було подано всього 32 поправки від 9 народних депутатів, з яких 11 враховано, враховано редакційно 2 і відхилено 19. Прошу перейти до поправок. І в кінці міністр екології подав ще одну дуже важливу правку, яку ми хотіли би підтримати. Дякую. Давайте ефективно і швидко пройдемо поправки. Я буду зачитувати кожну, ви піднімайте руку. 1-а. Не наполягає. 2-а. Не наполягає. 3-я. Не наполягає. 5-а. Не наполягає. 6-а. Не наполягає.

23-я. Не наполягає. 26-а. Не наполягає. 28-а, Кулініч. Наполягає. Будь ласка, включіть мікрофон. Шановні колеги! Я не буду наполягати на 28 правці, яка врахована редакційно, але хотів би зазначити, що коли цей законопроект розглядався в першому читанні, в багатьох членів аграрного комітету до нього були зауваження. Потім була створена робоча група і ми разом доопрацювали і вийшли на якісну редакцію, на якісний законопроект, до другого читання. Даний законопроект дуже важливий для місцевих бюджетів. Ми сподіваємось, що збільшення видобутку газу дасть додаткові надходження якраз для місцевих бюджетів, які можна буде направити на фінансування соціальної сфери і розвитку інфраструктури, яка в більшості областей вщент зруйнована. Тому звертаюся до колег підтримати цей законопроект в другому читанні та в цілому. Дякую. Дякую вам. 30-а. Не наполягає. 32-а. Не наполягає. Колеги, ми завершили обговорення. Я прошу запросити усіх народних депутатів в зал. Я прошу голів фракцій Апарат Верховної Ради запросити депутатів в зал, ми через хвилину переходимо до голосування. А зараз під стенограму Бєлькова Ольга Валентинівна зачитає правку від Міністерства екології і ми зможемо її врахувати, зачитану під стенограму. Будь ласка, заходимо всі в зал. Пані Оля, одна хвилина. 17:01:13 БЄЛЬКОВА О.В. Дуже дякую, пане Голово. Ця поправка стосується двох дуже важливих аспектів, а саме викласти у такій редакції. Статтю 39 доповнити частинами четвертою та п'ятою такого змісту: "Користувач надр має право розпоряджатися, у тому числі, продавати та передавати у користування резидентам та не резидентам України геологічну інформацію, створену, придбану за власні кошти з урахуванням вимог, встановлених законами України про державну таємницю та про санкції, про передачу права власності або право користування геологічною інформацією. Власник геологічної інформації повідомляє в центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр". ГОЛОВУЮЧИЙ. Додайте, будь ласка, ще хвилину. Насправді я завершила. Пропонується прийняти цей закон в цілому з урахуванням, зачитаного під стенограму, доповнення та техніко-юридичним опрацюванням при підготовці законопроекту на підпис. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, займіть робочі місця, цей законопроект теж критично важливий для нашої співпраці з Євросоюзом, для євроінтеграції. І я прошу всіх дуже уважно сприйняти дане голосування, зайняти робочі місця, ми переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення деяких аспектів нафтогазової галузі (№ 3096-д) з поправками, які під стенограму озвучила Бєлькова Ольга Валентинівна, в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, прошу підтримати. Голосуємо.

256 – за. Рішення прийняте. Вітаю. Переходимо до наступного проекту Закону про забезпечення прозорості у видобувних галузях (6229). Я прошу рейтинговим голосуванням висловити підтримку цього законопроекту, 6229, рейтингове голосування. Прошу голосувати, прошу підтримати.

Переходимо до розгляду. Отже, я ставлю на розгляд зараз проект Закону про забезпечення прозорості у видобувних галузях (№6229). І я прошу підтримати пропозицію розгляду за скороченою процедурою. Будь ласка, прошу проголосувати. 165 – за. Рішення прийняте. Спочатку автор потім комітет? Так у мене передбачено. Отже, запрошую народного депутата України Бєлькову Ольгу Валентинівну, будь ласка. А потім вже голова комітету. фактично всі своїх обіцянки в нафтогазовій галузі, в якій ми створювали режим, який спонукає їх до збільшення видобутку газу в Україні. є також свої очікування щодо їх відносин з нами і з владою, і відкритості, і прозорості. До вашої уваги пропонується проект Закону України про забезпечення прозорості у видобувних галузях (№6229). Цей законопроект був поданий дуже багатьма депутатами, я вдячна кожному із них. Це і БПП, "Народний фронт", "Самопоміч", "Батьківщина", позафракційні, "Опоблок", Радикальна партія. Законопроект розроблено з метою впровадження в Україні Ініціативи прозорості у видобувних галузях, що є всесвітньо всесвітньо визнаним міжнародним стандартом прозорості. Цей стандарт діє у 48 ресурсних країнах світу. Механізм звітування покликаний відобразити реальну картину: які компанії отримали спецдозволи, хто ними володіє, цими компаніями, яка діяльність і де здійснюється, яким чином використовуються ті ділянки, які були видані Держгеонадрами. Стандарт Ініціативи прозорості видобувних галузей, він фактично узгоджує нашу діяльність із директивами ЄС прозорості та підзвітності. Це, перше за все, сприятиме усуненню корупції, це так само важливо, як і Антикорупційний суд сьогодні. Треба також усвідомлювати, що видобувні галузі є бюджетоутворюючими, на що наголосив мій колега Кулініч. Мова йде про дуже великі значні кошти, і громади повинні розуміти, куди фактично фактично направляється рента і всі інші платежі, які платяться за користування надрами. Повнота знань про цю галузь дозволить уряду, парламенту, вам, колеги, вести політику, адекватну реальному стану речей, своєчасно приймати обґрунтовані, засновані на фактах і потребах рішення. Дякую вам. Пані Оля, давайте лаконічно, тоді більше шансів буде прийняти. Чим лаконічніше, тим більше шансів. Отже, запрошую до слова першого заступника голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Домбровського Олександра Георгійовича. Шановні колеги, шановна президія! З цієї високої трибуни фактично на кожному засіданні ми чуємо палкі заклики до боротьби з корупцією я думаю, що сьогодні важливий день, тому що ми прийняли в першому читанні за основу дуже важливий законопроект про Антикорупційний суд, дуже… це необхідність того, як реагувати на проблеми, які сьогодні є в суспільстві і як з корупцією боротися. Але потрібні інструменти, які дають превентивні, профілактичні методи для того, щоб корупція не могла виникати в принципі, і для того, щоб не було ніяких підстав для того, щоб ті, ці страшні явища виникали. Закон, який ми зараз пропонуємо прийняти в першому читанні – про прозорість, він дає організаційні правові форми на розкриття інформації. А там, де є розкрита інформація, там, де кожний споживач, там, де кожен народний депутат, там, де кожний громадянин України може отримати будь-яку інформацію: скільки нафти, скільки газу спожито, якими компаніями, скільки податків сплачено, в які бюджетні рівні, це дає можливість суттєво мінімізувати. Я хочу нагадати, що ми розглядали цей законопроект рівно рік тому. І для того, щоб прийняти його в першому читанні нам з вами не вистачило всього-на-всього 3 голоси в зв'язку з тим, що, ну, на жаль, було так організовано тоді наша з вами робота по нашій вині. Комітет розглянув цей законопроект. Ми просимо підтримати його в першому читанні. Декілька комітетів також розглядали і підтримали цей законопроект. Крім того, я хочу сказати, що міжнародні наші партнери-донори, які допомагають Україні змінювати, реформувати українську економіку і боротися з корупцією, також підтримують прийняття цього законопроекту в першому читанні. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Прошу провести запис: два – за,

Сергій Каплін голова Соціалістичної партії України. Звичайно, подібні законопроекти, які роблять прозорим а я б ще такий подібний прийняв би законопроект, який би регулював відносини в аграрній галузі, це правильні новели і абсолютно новий правильний курс у впорядкуванні чинного законодавства, відносин крупних компаній - платників податків з владою і народом України. Але разом з тим я хочу наголосити, що простій бабі у селі чи діду, лікарю і вчителю, який думає про те, як нагодувати свою родину або робітнику не до того, щоб вивчати скільки нафти і газу видобуто. Є єдиний шлях як упорядкувати ці відносини, шлях, який пройшли соціал-демократичні країни у Європі, в Скандинавії – це націоналізація нафтогазового комплексу. Я хочу навести приклад державної компанії у Норвегії, крупного гравця на європейському міжнародному нафтогазовому ринку, компанії Statoil. Ця компанія є державною і жодного разу за весь час її існування з боку держави, фіскальних органів, європейських фіскальних органів, до неї не було жодний претензій. Разом з тим вона зробила Норвегію абсолютно самодостатньою, незалежною, енергетичною, суверенною країною. Я вважаю, що ця цивілізована, прогресивна практика, яка застосовується тривалий час у Європі, повинна стати основою реформування нашого нафтогазового комплексу. Звичайно, ми можемо проголосувати цей законопроект, але завіряю вас, він навряд чи що-небудь змінить у питаннях повної, необхідної, достатньої прозорості цих компаній перед українським народом і українською державою. Я лише ще раз наголошую: один шлях, і ми тут повинні прийняти рішучі, кардинальні заходи і міри, – шлях націоналізації, деолігархізації, демонополізації ……. сектору. Монополія, якщо і може бути, то тільки у державі. Ці підприємства повинні мати державну власність. І ми маємо вивчити, як ці підприємства опинилися в руках олігархату. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Від Радикальної партії – Ляшко Олег Валерійович. Олег Ляшко, Радикальна партія. Сьогодні наша команда поставила вимогу і пропозиції, як використати 2,6 мільярда доларів, які Україна отримає від виграшу у Стокгольмському арбітражі за позовом до "Газпрому". Зараз я читаю повідомлення голови "Нафтогазу" пана Коболєва, де він заявив про те, що кошти будуть спрямовані на збільшення видобутку українського газу. Це абсолютно правильне рішення і ми вітаємо зусилля "Нафтогазу", які вони доклали до того, того, щоб виграти справу у Стокгольмському арбітражі, і про те, що ці кошти будуть спрямовані на збільшення видобутку власного газу. Ми абсолютно переконані, що це можливість знизити тарифи для людей. Тому що собівартість видобутку українського газу 2 тисячі гривень, сьогодні відповідно до рішень уряду ми платимо за газ по 8 тисяч гривень. Крім того, виграш України у Стокгольмському арбітражі і отримання майже 3 мільярдів доларів. Це можливість не піднімати тарифи. Бо сьогодні Міжнародний валютний фонд, пропонуючи чергову порцію кредиту, ставить вимогу підвищення ціни на газ і, як наслідок, підвищення тарифів. Після виграшу України в Стокгольмі є можливість відмовитися від кредиту Міжнародного валютного фонду і не виконувати вимогу підвищення цін на газ. Крім того, я вчергове звертаюсь до уряду скасувати своє рішення, яким ціну на український газ штучно прив'язано до ціни імпортного паритету, адже умови видобутку газу, оплати праці газовиків абсолютно інші, ніж у Німеччині чи в Україні. Крім того, Державна компанія "Укргазвидобування" – 250 відсотків рентабельність за минулий рік. Це рентабельність за рахунок мільйонів українців, які останнє віддають за космічні ціни на тарифи, на газ, і після сплати комуналки у них більше ні за що не лишається грошей. Ми вимагаємо знизити ціни на газ, на газ, на комуналку, більше видобувати власного газу, і для цього є всі можливості. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І, колеги, зараз буде заключний виступ. Тобто через 2-3 хвилини ми перейдемо до прийняття рішення. Я прошу усіх голів фракцій запросити депутатів в зал, і прошу Апарат Ради теж запросити депутатів в зал.

Я та колега Шкрум є співавторами разом з іншими підписантами майже зі всіх політичних сил. І це дійсно важливий законопроект, який дозволить ще більше зробити прозорим наш сектор видобувної галузі. Однак в мене запитання. Що ще Верховна Рада повинна прийняти для того, щоб ті ділянки, які повинні на прозорих конкурсах розподілятися між найкращими інвесторами,

дуже велике питання з колегами з різних фракцій щодо конкурсу по Юзівській так званій надрі, коли є і підробка документів, і одне із найбільших з газових родовищ відходить незрозуміло кому. підтримуємо цей законопроект, однак запитання риторичне: що ще Верховна Рада повинна прийняти для того, щоб у нас розвивався видобуток газу, і ми не звітували там про 0,5 чи 1 відсоток тих речей, що у нас покращився видобуток тільки за рахунок того, що закупили компресорне обладнання і видобуваємо кращий газ вже з існуючих свердловин, а не розвиваємо ті свердловини, ті родовища, які у нас є? Від цього критично залежить наша енергонезалежність від видобутку власного газу та енергоефективності. Голосуємо, колеги. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Обговорення завершене, переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх зайти в зал, приготуватися до голосування, зайняти робочі місця. Щойно вийшли кілька членів БПП. Якщо можна, вийдіть й просто покличте. І, вже заходять. Так, так, будь ласка, займаємо робочі місця і переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про забезпечення прозорості у видобувних галузях (№ 6229) за основу. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Він не тільки євроінтеграційний, це й антикорупційний закон, і тому я переконаний, ми згуртовано його підтримаємо. Голосуємо, колеги, за основу. Прошу підтримати.

Не всі встигли. Бачу, це всі встигли. Будь ласка, покажіть по фракціях. і запрошую депутатів в зал. Будь ласка, колеги. Я бачу. Запросіть депутатів в зал, будь ласка, голови фракцій. По фракціях. "Блок Петра Порошенка" – "Народний фронт" – 63, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 16, Радикальна партія – 15, "Батьківщина" – 11, "Воля народу" – 0, "Партія "Відродження" – 4. Просто треба змобілізуватися, друзі. Будь ласка, запросіть в зал депутатів. Прошу зайняти всіх робочі місця. Колеги, це євроінтеграційний закон, який є нашим і зобов'язанням теж. Я дуже прошу всіх дуже уважно брати участь у голосуванні. я ставлю на голосування пропозицію повернутися до голосування за проект Закону про забезпечення прозорості у видобувних галузях (6229). Я прошу дуже уважно, кожен голос, підтримати пропозицію повернутись. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Прошу голосувати. Голосуємо. Три голоси. Колеги, будь ласка, прошу. Колеги, не відходьте з міць. Запросіть в зал депутатів. Три голоси. Покличте, колеги, всіх, хто є в кулуарах, покличте. Будь ласка, не виходьте з залу, народні депутати, не виходьте з залу, заходьте в зал. Нам бракує три голоси, колеги, три голоси, будь ласка, я дуже вас прошу. Я дуже прошу всіх, заходьте, будь ласка. Ганна Гопко, дуже добре. Отже, колеги, прошу змобілізуватись. І я ставлю на голосування пропозицію повернутись до 6229. Я прошу кожного уважно проголосувати за повернення. Я прошу повернутися на робоче місце, так, і голосувати. Отже, голосуємо за повернення. Прошу підтримати, колеги. Голосуємо. Голосуємо, прошу підтримати кожен голос, уважно.

Будь ласка, я прошу всіх взяти участь в голосуванні. Прошу всіх зайняти робочі місця. І я ще раз наголошую, це наше спільне зобов'язання. Я прошу, колеги, підтримати. Будь ласка, 30 секунд, Бєлькова. 30 секунд, Бєлькова. І я прошу, запрошую депутатів у зал.

розібралися, про що цей законопроект. Як відомо, у цій країні найбільші статки і найбільші корупційні схеми якраз довкола газовидобутку і питання газу. От я помітила є одна фракція, яка чомусь так стидливо не голосує. Поясніть, будь ласка, невже ви не хочете унеможливити схеми схеми спільної діяльності, схеми Онищенка, дізнатися, хто чим володіє і тоді пред'являти як опозиція всі претензії до влади і до всіх… Колеги, прошу об'єднатись. Прошу об'єднатись. І я прошу, колеги, підтримати повернення до розгляду проекту Закону 6229. Я прошу уважно кожного взяти участь у голосуванні. І я прошу підтримати всіх антикорупційний закон. Прошу голосувати. Прошу підтримати, колеги. Уважно, кожен голос. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. Уважно! Уважно голосуйте, колеги. 230. Повернулись. І тепер я ставлю проект закону 6229 за основу. Колеги, голосуйте, будьте на місцях. Прошу підтримати за основу. Не виходіть із залу. Навпаки, заходіть у зал. Прошу підтримати за основу. Голосуємо. Прошу підтримати. Прошу підтримати. Колеги, уважно, кожен голос. За-231 Рішення прийнято, колеги. Колеги, колеги, є дві заявки на перерви. Можна після законопроекту чи зараз ви вимагаєте? Зараз вимагаєте. Добре. Перша перерва… Виясніть, а після цього перерву. Добре? Домовились. Наступний проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" (6391, 6391-1). Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. 158 – за. Рішення прийняте. І я запрошую двох доповідачів: перший – народний депутат Рябчин Олексій Михайлович, потім Чорновол Тетяна Миколаївна приготуватись. Будь ласка. Олексій Рябчин, фракція "Батьківщина", Донеччина. Колеги, минулих два уряди підняли ціни на газ, мотивуючи це тим, що нібито вони борються з корупцією, з так званими двома цінами, одна з промисловості, коли газ населення продавали по цінам промисловості і навпаки. зараз уряд вибрав такий метод шоку. Замість енергозбереження, замість лічильників встановлення, щоб люди платити за те, що спожили, замість регулювання, щоб люди могли регулювати, а не просто додатковим податком на них ця ціна, вони зробили боротьбу з корупцією підвищенням ціни. Тобто люди зараз платять двічі: податки антикорупціонерам за те, щоб вони боролись з корупцію та високу ціну на газ, щоб не було цієї корупції. Однак, чи немає цієї корупції? Є. Тому що за повідомленнями ВАТ "Кіровоградгаз", 51 відсоток акцій належить якого "Нафтогаз України", було змінено керівництво у червні 2017 року і проведено аудит. І було встановлено, що до білінгової системи було внесено 384 фіктивної адреси абонентів.

для того, щоб держава бачила, які є абоненти, які зараз бачать тільки облгази. Ми пропонуємо передати це право державі для того, щоб держава бачила цю абонентську базу. Цими абонентськими базами зараз володіють облгази і вони там десь в айклаудах десь висять і держава не може це бачити. Відмінність між нашими двома законопроектами в тім, що у мене прописана річ, яка трошечки Тому що, коли ми консультувалися з урядом, який планував передати платне користування газорозподільчими мережами і планувалося, що ці мережі будуть передані на баланс ПАТ "Магістральні газопроводи України". А зараз мережі перебувають на балансі Укртрансгазу та облгазів. 30 секунд. РЯБЧИН О.М. Так ось, уряд змінив свою концепцію, так званого анбандлінгу і платного користування газорозподільчими мережами. Саме тому я пропоную сконцентруватися і голосувати за законопроект альтернативний колеги Чорновол. І я хочу від імені авторського колективу відмовитися від голосування мого законопроекту для того, щоб не розпорошувати голоси. Це дуже важливий законопроект. Прошу підтримати альтернативний законопроект. Дякую. Дякуємо. Тепер до слова так само запрошується зразу 2,5 хвилини даємо шановна колежанка наша Тетяна Чорновол, яка презентує 6391 – тихо, будь ласка, – 1, альтернативний законопроект. Я буду дуже коротко, але по суті. Цей законопроект створення єдиної бази споживачів газу. Це законопроект про прозорість газового ринку. Він чомусь у нас дуже мутний. І до сих пір дуже мутний. Скажу в цифрах. За 2 роки система облгазів заборгувала "Нафтогазу" 35 мільярдів гривень, майже півтора мільярда доларів. При чому облгази говорять, що це не платить населення. А ми ніяким чином не можемо це перевірити. От ніяк. Ніхто в цій країні, хто виконує функції держави, не може перевірити як у нас населення споживає газ, яким чином воно розраховується, чи є насправді заборгованості. Чи це насправді 35 мільярдів гривень не заплатило населення, чи це вкрала система облгазів України. Ми не можемо встановити ці факти. Тому нам потрібна ця прозорість. Якщо у нас буде єдина база споживачів газу - це якраз той фундамент, який дасть можливість знати реальний стан справ в країні на газовому ринку і відповідно реагувати. Тому я надзвичайно прошу підтримати цей законопроект. Також скажу, що на цьому законопроекті настоює "Нафтогаз". "Нафтогаз" сьогодні фактично іменинник, вони отримали дуже велику перемогу. І зауважте, вони отримали перемогу в газовій війні з російським агресором, з Кремлем. Але до цих пір не можуть отримати перемогу, відновити справедливість на внутрішньому ринку в протистоянні за якимось Фірташем. Тобто з Кремлем вони вже перемогли, а з системою облгазів – ні. Чому?! Тому що державні структури не достатньо їм допомагають, не допомагає Міністерство палива достатньо, НКРЕ. І ми, депутати, також повинні зараз вкласти в це всі сили, щоби допомогти. І це, до речі, фундамент для розрахунку справедливих тарифів для населення. Якщо "Нафтогаз" показав, що він може здобувати державні інтереси, давайте дамо йому інструмент і допоможемо. Дякую за увагу. Прошу підтримати. Дякуємо, пані Тетяна. І, будь ласка, до співдоповіді запрошується перший заступник голови Комітету з питань ТЕК Олександр Домбровський, який представить позицію комітету з цих законопроектів. 17:28:31 ДОМБРОВСЬКИЙ О.Г. Шановна пані головуюча! Шановні колеги! Якщо ми зараз говоримо з вами про газ, то я дозволю собі, можливо, від імені українського парламенту, від імені народних депутатів України, ще раз згадати вчорашню перемогу. Тому що це не є перемога тільки одного "Нафтогазу", який надзвичайно багато зробив для цього успіху. Це є перемога і українського парламенту, це є Україна Президента і перемога українського уряду. І це дуже важливо, що в такому складному Стокгольмському процесі Україна виступала і боролася одним голосом, і одним таким зваженим, і сильним рупором. Я думаю, що якби ми так проводили енергетичні і економічні реформи, би в країні було б набагато легше сьогодні їх просувати, а людям набагато легше було сьогодні жити. Я хотів би відмітити і відзначити, що це дуже важливий закон. Не буду вдаватися в деталі, про які говорили мої попередники з цієї трибуни. Але проблема в тому, що ми повинні мати єдину базу даних абонентів. І коли ми сьогодні говоримо тільки про абонентів газу, які є фактично приватною базою даних будь-якої приватної газорозподільчої компанії, до речі, така сама проблема у нас є з приватними базами даних для приватизованих і приватних "Обленерго". Це велика робота, яку нам треба зробити в рамках нашої країни, соціальні пільги, субсидії, пенсії, соціальні рахунки, нам треба все об'єднати. Сьогоднішній законопроект дуже важливий, його потрібно підтримати в першому читанні, але це тільки перший серйозний крок до боротьби з корупцією і до вирішення тих проблем, щоб люди були захищеними і відчували, що про них переживають. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, шановний пане Олександре. Я прошу записатися на обговорення цих законопроектів. Іван Рибак, будь ласка, з місця. Іван Рибак, 202 виборчий округ, Чернівецька область. Шановні колеги, це надзвичайно важливий законопроект, адже отримання державою реєстрів користувачів послуг з надання газу це не тільки прозорість саме роботи облгазів. А це і можливість наповнювати державний бюджет тим чим на сьогоднішній день бюджет по суті не наповнюється. До прикладу наведу ситуацію в Чернівецькій області. На сьогоднішній день екологічний податок по викидам сплачує близько 2 тисяч підприємств, всього, 2 тисяч користувачів газу. В той же час, коли таких суб'єктів господарювання є 16 тисяч, але інформація Екологічна інспекція, Податкова інспекція про цих користувачів газу не має. Тому ми повинні сьогодні підтримати цей законопроект, впорядкувати якраз ринок газу і зробити цей ринок прозорим. Закликаю всіх проголосувати "за". Дякуємо за висловлену позицію фракції "Блок Петра Порошенка". І зараз позицію фракції "Батьківщина" презентує Сергій Соболєв, просимо вас. Шановні колеги! Це якраз той законопроект, який парламент не раз пробував провести через доручення уряду, а саме: про передачу облгазів під єдине вертикальне інтегроване підприємство, яким повинна управляти держава. І до тих пір поки ми не отримаємо як держава всю базу даних про платників в облгазах ми ніколи не зможемо передати в управління, реальне управління державі цю власність. Я хочу нагадати як ця власність потрапила в руки дев'яти власників, які є громадянами Російської Федерації. Як ця власність потрапила в руки Фірташа? Як ця власність була розбазарена? Фактично спеціальні договори оренди, коли передавалося без будь-яких зобов'язань, а тільки для того, щоб знімати вершки, ми отримали в кінцевому варіанті те, що зараз маємо. Коли споживачі, будь-то споживачі-громадяни чи це юридичні особи, фактично доведені сьогодні "до ручки". Цим рішенням ми фактично розсекречуємо дані, які чомусь стали надбанням приватних компаній російських і неросійських. Я думаю, що той, хто не проголосує зараз за це рішення, фактично зірве весь план по передачі тих обласних газів, які чомусь опинилися в управління недержавних компаній саме державі. Я закликаю, наша фракція тому зняла свій законопроект, який є ідентичний законопроекту, який зараз розглядаємо, закликаємо вас проголосувати за це. Ми за це будемо голосувати. Дякуємо за конструктивну позицію фракції "Батьківщина". І, будь ласка, виступ від "Самопомочі". Пані Войціцька, будь ласка. Вікторія Войціцька, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Я хочу підтримати своїх колеги із "Батьківщини" і з "Народного фронту", і дуже сподіваюсь на підтримку залу саме альтернативного законопроекту 6391-1. хочу сказати, що це дійсно той крок, який дозволить нам нарешті втілити ті засади, реформи ринку газу, які ми пообіцяли людям. Необхідно відкрити бази споживачів, необхідно дати можливість зрозуміти, хто отримує хто споживає газ, для того, щоби ми мали контроль за споживанням, для того, щоби люди платили дійсно за ті об'єми, які вони платять, а не бути в ярмі монополіста Фірташа, як це зараз відбувається. Тому дуже прошу весь зал зараз консолідуватися і підтримати законопроект 6391-1.

Олексій Рябчин якраз народний депутат України, який є автором законопроекту 6391, наголошує, що в даному випадку він просить підтримати 6391-1 колеги Тетяни Чорновол і потім до другого читання цей законопроект буде доопрацьовано, враховуючи важливі новели Михайло Головко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Шановні колеги, це дійсно важливий закон і сьогодні ми будемо підтримувати його. Адже вважаємо, що має бути дійсно прозорий ринок, а саме основне, що ми маємо позбутися фіктивних платежів платежів і нарахувань боргів, які сьогодні зроблять в сторону держави. Ми розуміємо, що українцям важко платити таку ціну на газ, яка офіційно є, до речі, в 3,5 рази завищена від собівартості, це заявив І якраз доводить те, що наша сьогоднішня ціна на газ, вона неконкурентна і вона вбиває українську економіку. І сьогодні, заганяючи простих українців в тінь, які наростають борги за рахунок оцієї ціни, яку сьогодні нам нав'язують. Ми повинні переглянути, в першу чергу, ціну на газ, на газ, а з другої сторони, звісно, ввести цей прозорий ринок, щоби фіктивно не нараховували борги. Бо потім вже і обленерго, і облгази виставляють ці штучні борги державі, а держава їм... Колеги, ще не було від фракцій виступу, це заключний буде виступ. Будь ласка, 2 хвилини. І прошу усіх заходити в зал, приготуватися до прийняття рішення. Будь ласка, всіх прошу зайти в зал.

Наша команда знає, як знизити ціни і тарифи на житлово-комунальні послуги. На відміну від влади, яка сьогодні грабує українців, ми пропонуємо план, який дасть можливість менше платити за тарифи, щоб у людей гроші були на те, щоб годувати свої сім'ї, на те, щоб задовольняти свої потреби. Перше, і ключове - це зниження споживання газу, енергомодернізація. У бюджеті цього року 70 мільярдів гривень на субсидії. Це фактично консервація бідності і енергозалежності. Ми зареєстрували законопроект і вимагаємо прийняття його в парламенті, для того щоб мільярди коштів спрямувати на енергомодернізацію, масштабні програми: реконструкції котелень, житлово-комунального господарства, утеплення житлового фонду, індивідуальні лічильники обліку енергоносіїв на кожну квартиру, а не на стояк по загальному будинку. І це дасть можливість удвічі знизити вартість споживання газу і, як наслідок, знизити вартість тарифів, щоб люди не платили космічну ціну за комуналку, щоб витрати української сім'ї на комуналку були не більше відсотків від загального доходу сім'ї. Кошти для цього є. Вчорашнє рішення Стокгольмського арбітражу – ось одне із джерел фінансування програм з енергомодернізації. Наступне: збільшення видобутку і споживання власного газу. Наша команда добилася, щоб 6 відсотків встановити рентну плату на видобуток газу із нових свердловин глибиною більше 5 кілометрів. Чим більше ми видобуваємо власного газу, тим менше треба купувати імпортного газу. І ключове. Уряд має скасувати своє рішення, яким штучно встановлена завищена ціна на газ і внаслідок цього українці платять своєю бідністю за те, щоб наживалися олігархи. Ми пропонуємо план… ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, переходимо до прийняття рішення, колеги. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" (щодо створення єдиної бази абонентів – споживачів природного газу). я ставлю на голосування першою пропозицію комітету, щоб прийняти 6391-1 за основу. Я прошу всіх підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу проголосувати. За-206 Можливо, всі не зорієнтувалися. По фракціях, будь ласка. Колеги, зараз я поставлю на повернення. Я прошу, колеги, зараз сконцентруватися максимально. Я зараз ставлю пропозицію повернутися до голосування за пропозицію комітету 6391-1. Я прошу сконцентруватися, колеги, і прошу підтримати, проголосувати. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо за повернення. Прошу підтримати. Голосуєм. Прошу підтримати.

я поставлю зараз другий законопроект по Регламенту. Зараз я ставлю 6391. Прошу підтримати 6391.

А, може, ми тоді цей проголосуємо? Як скажете, автори? Таня? Тоді цей, все, колеги. Тоді я прошу сконцентруватись і я прошу зараз повернутись до голосування за 6391. я прошу проголосувати, і прошу підтримати за повернення до 6391. Прошу голосувати. Прошу підтримати, колеги. Кожен голос має вагу. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Прошу підтримати.

Колеги, я прошу зайти в зал. Нам бракує кілька голосів. Заходьте в зал. Одна хвилина – Пинзеник. І я поставлю на повернення, будь ласка. А ви запросіть депутатів у зал. Одна хвилина, Пинзеник. Шановні колеги, у виступах народних депутатів говорилось про відкритість і доступ до інформації. Це дуже важлива частина цього законопроекту. Але є друга важлива частина: нам треба знищити монополію облгазів в областях. Це має бути конкурентний ринок, а для цього база даних має бути відкрита для нових постачальників газу. Це дуже важливо і цю норму треба відбити у другому читанні законопроекту. Але я просив би підтримати текст закону Тетяни Чорновол. Чому? Тому що у першому законопроекті є проблема: там передбачається закріплення інформації за балансоутримувачами. А ми добре знаємо, хто є балансоутримувачами, тому неможна цього допустити. Я прошу колег повернутись до законопроекту і проголосувати у першому читанні проект Тетяни Чорновол. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я поставлю на повернення. Будь ласка, займіть робочі місця. Колеги, будь ласка, зараз буде голосування. Не виходіть із залу, займіть робочі місця. Я прошу всіх зараз зайти у зал, зайняти робочі місця. Колеги, дуже уважно, дуже відповідально. Це не на мітингах кричати, це конкретні рішення по боротьбі з корупцією, які ми повинні приймати у цьому залі. Будь ласка, прошу всіх сконцентруватись. І я ставлю пропозицію повернутись до голосування за проект Закону 6391-1, як запропонував Віктор Пинзеник. І я прошу всіх сконцентруватись і взяти участь в голосуванні. Прошу проголосувати за повернення. І прошу кожного проголосувати і підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати.

Одного голосу. Ще… Я бачу, бачу, не спрацювало. Голосуємо, колеги, повернення 6391-1. Прошу голосувати, прошу підтримати. Уважно голосуйте, вчасно тисніть просто. Прошу всіх уважно проголосувати. Голосуємо за повернення. Прошу підтримати. Голосуємо уважно. Уважно! Що ж ви робите? На моїх очах під час голосування ви ведете дискусії, а не голосуєте. Колеги, я бачу зайшли. Я прошу, колеги, коли я оголошую голосування, припиняти будь-які дискусії, а голосувати. Я прошу усіх голосувати уважно під час прийняття рішення. Отже, я прошу підтримати повернення до 6391-1 і прошу усіх уважно голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Голосуємо. Прошу голосувати уважно. Прошу підтримати. Голосуємо, кожен голос.

Я прошу, колеги, 3 голоси. Я прошу усіх бути на робочих місцях 3 голоси не вистачає до законопроекту. Я прошу всіх змобілізуватись. Отже, я ставлю на голосування пропозицію… Заходіть, Кишкар, будь ласка, займіть робоче місце. Павло, Павло Кишкар, нам бракує три голоси. Будь ласка, голосуйте. Повернення до 6391-1. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу голосувати. Уважно. Сьомий, вернися в зал. Прошу підтримати. 218. Це неможливо. Комітет на повторне перше читання. Я ставлю, колеги, комітет на повторне перше читання. Прошу всіх підтримати пропозицію 6391-1 в комітет на повторне перше читання. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати.

автору законодавчої ініціативи на доопрацювання. Два голоси. Я прошу сконцентруватися, колеги. Два голоси. 6391-1 – автору законодавчої ініціативи на доопрацювання. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. 226. Рішення прийняте. Колеги, колеги, я питання по боротьбі з корупцією по сто раз буду ставити. По сто раз! Щоб знищити корупцію в цій країні. І не робіть мені зауваження, а краще будьте в залі і голосуйте, коли ми боремося з корупцією, не язиком, а конкретними рішеннями. Балаболи. (Шум Колеги! Я прошу зараз компромісне рішення. В нас є дві заяви на перерву. Спочатку – одну, потім "Чорноморнафтогаз", потім – друга перерва. Зараз я оголошую, як і обіцяв, перерву від двох фракцій "Народного фронту" і Радикальної партії. Андрія Тетерука 3 хвилини, а потім буде важливе голосування. Я продовжую на 15 хвилин роботу і прошу всіх бути на місці. Будь ласка, Андрій Тетерук. Шановний пане Голово! Шановні колеги народні депутати! Шановний український народе! 5 січня цього року на офіційному сайті ООН у російськомовній версії, а також на їхніх сторінках в Фейсбук і Твіттер, з'явився допис про те, що ЮНЕСКО оновило список загрожених мов світу. І цю інформацію супроводжує графічне зображення мов світу в їхніх зв'язках, і похідності одна від іншої. Українську мову подано нібито як пізнє відгалуження від російської, яка почала формуватися значно пізніше від російської і білоруської. На цей брехливий факт не звертати увагу ми не можемо, оскільки це твердження вкладається в низку цілеспрямованих кроків щодо оцінок української мови, а відповідно українського народу, які взято на озброєння в Кремлі і не раз були озвучені Путіним. Ці фейки постійно повторюються російськими та, на жаль, українськими ЗМІ. Зараз ми бачимо новий етап наступу з використанням вже Організації Об'єднаних Націй. Стратегія російської ідеології полягає в таких кроках. українська мова – це нібито вторинне утворення від російської, тому її не можна вважати самостійною і давньою. Друге. А якщо немає окремої мови, то на думку Кремля немає окремого народу, а є один російський народ. А якщо є єдина мова і є єдиний народ, на їхню думку російський, то, як вважає Москва, необхідно покінчити з експериментуванням щодо самостійності держави Україна. Москва нав'язує думку, що Україна – це політичний проект, який виявився невдалим і їм нібито потрібно виправити цю історичну помилку, це і є стратегічна мета Кремля, задум прозорий. Світовій спільноті пропонують прийняти, таким чином виправдати загарбницьку війну Росії проти України, не помічати скоєних злочинів на нашій землі. І цей процес виправдання російської агресії в Україні, анексії Криму і нищення Донбасу, а ширше нищення самостійної держави Україна, Росія намагається втягти у світову спільноту, зробити ООН інструментом ігнорування верховенства верховенства міжнародного права. На цей антиукраїнський інформаційний удар вимагає відреагувати Верховна Рада України, Міністерство закордонних справ, нашого постійного представника при ООН, а також Мінінформполітики. Ми не можемо не дооцінювати питання мови в гібридній війні Росії проти України, адже це є потужним фактором збереження України, як держави, і тому має стати одним із пріоритетів діяльності Верховної Ради. Вчора Конституційний Суд України скасував ганебний закон трьох "К", Кремля, Ківалова і Колісниченка, це дуже тішить. Але перед нами стоїть більш важливе завдання – прийняття Закону про забезпечення функціонування української мови як державної (5670-д). Я впевнений, що послідовна державницька позиція у захисті української мови Голови Верховної Ради Андрія Парубія, авторів цього законопроекту стануть прикладом для інших депутатів. Мушу зазначити, що без невідкладних кроків цього важливого питання ми… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, хвилину йому додайте. ми опинимося перед загрозою втрати своє ідентичності та державності. Нагадую, що рівно чотири роки назад Державна дума Російської Федерації прийняла злочинне рішення і дозволила Президенту Путіну ввести війська на територію суверенної держави Україна. Ще раз звертаю вашу увагу, що Кремлем до інформаційних атак залучені такі авторитетні представництва як ООН і ЮНЕСКО. Це дає змогу нашим ворогам продовжувати відвертий наступ не лише на нашій землі, але на ідеологічному полі, що в сучасних умовах є важливішим. Адже війну виграють спочатку у головах людей, а потім – на територіях. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам колеги. Колеги, у мене зараз є… я дам слово, у мене є величезне прохання, сьогодні делегація українського парламенту вирушає в Кишинів для спільної конференції з країнами Балто-Чорноморського поясу по безпековому питанню. У нас є одна ратифікація, звичайна, проста ратифікація між Кабінетом Міністрів України і урядом Республіка Молдова. У мене велике прохання після виступу зараз, перерви, проголосувати за цю ратифікацію і я дуже прошу всіх підтримати. Прошу… одразу голосувати після виступу так, чи зараз? Отже, колеги, я прошу зараз ми переходимо до проекту Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про спільний контроль осіб, транспортних засобів, товарів та предметів у спільних пунктах пропуску через українсько-молдовський державний кордон. Колеги, прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу підтримати, голосуємо! Прошу підтримати. І потім тільки виступ Ганни Гопко – і голосування. З місця! Так, з місця! 17:54:20 За-151 Рішення прийнято. Ганна Гопко, одна хвилина, і голосуємо. Я прошу всіх зайти в зал. Я прошу всіх запросити в зал, будь ласка. Ганна Гопко, будь ласка. Шановні колеги, дуже просимо ратифікувати Угоду між Кабміном України та Урядом Республіки Молдова про спільний контроль осіб транспортних засобів, товарів та предметів у спільних пунктах пропуску через українсько-молдавський державний кордон, Вчора наш Комітет у закордонних справах розглядав цю ратифікацію і за результатами розгляду зазначена угода може бути ратифікована. Я думаю, що перед візитом, де буде спікер нашого парламенту, Грузії, Молдови, надзвичайно важливим буде, якщо ми зможемо цю угоду, підготовлену нашим урядом, ратифікувати, зважаючи на важливість Молдови, з якою в нас після Росії один з найбільших спільних кордонів – понад тисячу кілометрів. В цьому році в Молдові вибори парламентські, і взагалі нам важливо розвивати наше партнерство з Молдовою. і повернутися всім в зал. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, будь ласка, зайдіть всі в зал, займіть робочі місця. Я дуже прошу всіх зараз відповідально до цього голосування підійти. Це – міждержавна угода і угода з важливим державним партнером і підтримки європейських сил там, у Молдові. Я прошу взяти участь всіх у голосуванні. І я ставлю на голосування проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про спільний контроль осіб, транспортних засобів, товарів та предметів у спільних пунктах пропуску через українсько-молдовський державний кордон. За пропозицією комітету - в цілому, прошу усіх взяти, колеги, участь в голосуванні. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Прошу підтримати, прошу голосувати. Голосуємо. Прошу підтримати. Прошу усіх повернутися в зал. Я прошу запросити депутатів в зал, хто вийшли. Будь ласка, оголосіть і запросіть депутатів в зал. По фракціях. "Блок Петра Порошенка" – 70, "Народний фронт" – 59, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 16, Радикальна партія – 14, "Батьківщина" – 11, "Воля народу" – 1. Сконцентруйтесь, хлопці. Поки... Колеги, колеги, я прошу сконцентруватися. Артур, під час голосування... Голосуємо, колеги? Артур ну скажіть, якщо треба, я дам зараз, якщо це додасть голосів. Добре, колеги, я даю слово для виступу зараз Артуру Герасимову, а потім – голосування. Колеги, це нам забезпечить голоси. Я прошу усіх лишатися на місцях. Запрошую до виступу Артура Герасимова, це виступ від фракції, 3 хвилини, а потім – голосування. Будь ласка, всі на місцях, я прошу усіх лишатися на місцях. Голосування буде через 3 хвилини. Будь ласка, Артур Герасимов. Шановний пане Голово, шановні колеги, шановні українці! Події під Верховною Радою, внаслідок яких було травмовано щонайменше 14 правоохоронців, вийшли за межі демократичного права на мирні зібрання і набули терористичних проявів. Застосування гранати, невмотивованої агресії проти поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії – це спроба встановити верховенство сили в державі, спровокувати безлади, посіяти терор і хаос. І з огляду на це, між іншим, і так званий пікет під приватним помешканням Генерального прокурора є нічим іншим, ніж прямою погрозою тому, хто не на словах, я підкреслюю, не на словах, а на ділі, повертає вкрадені гроші в державу і бореться за її незалежність. Так звані пікетувальники висувають протизаконні вимоги: випустити на волю особу, що підозрюється у державній зраді та організації перевороту на користь ворога. І ми всі з вами бачили ці кадри тут, в нашій залі парламенту. При цьому застосовують вони засоби психологічного тиску, демонстративного залякування Генерального прокурора. Такі дії несуть загрозу неупередженій діяльності його відомства відповідно до чинного законодавства. Не можна допустити розвиток силових сценаріїв та провокацій, написаних у Москві. Українці зробили свій вибір на користь демократичних цінностей, що передбачає рівність всіх перед законом. Силові дії проти правоохоронців повинні отримувати жорстку реакцію відповідних структур, а провокатори нести за це відповідальність. Нові теракти проти співробітників силових структур, як це сталося, хочу нагадати, 31 серпня 15-го року, коли під парламентом загинули 4 нацгвардійці, більше не повинні повторитись у мирних українських містах. Фракція партії "Блок Петра Порошенка" звертається із закликом негайно вжити заходів для захисту верховенства права в країні, забезпечення громадського порядку особливо в ситуаціях, які стосуються нашої протидії російській агресії і захисту тих, хто, підкреслюю ще раз, не на словах, а на ділі допомагає повертати в Україну вкрадені гроші і захищає нашу незалежність. Дякую. Дякую вам, колеги. Переходимо до голосування. Я прошу усіх запросити в зал. Я прошу усіх з кулуарів запросити в зал, ми переходимо до голосування. Будь ласка, колеги, я прошу максимально змобілізуватися, і я прошу взяти участь в голосуванні. Я прошу, колеги, запросити всіх, хто є в кулуарах, зайти в зал. Я прошу приготуватися до голосування, і я ставлю на голосування проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про спільний контроль осіб, транспортних засобів, товарів та предметів у спільних пунктах пропуску. Прошу проголосувати і прошу підтримати міждержавну угоду. Прошу проголосувати. Прошу підтримати, колеги. Голосуємо. Прошу підтримати. Уважно! Кожний голос!

Я ставлю пропозицію повернутися до проекту закону. Я прошу усіх підтримати. І я, справді, друзі, я щиро прошу усіх підтримати, хто в залі є. Я прошу взяти участь в голосуванні і підтримати, це міждержавний авторитет країни. Я прошу проголосувати, прошу підтримати. За повернення до 0175. Прошу підтримати, голосуємо.

раз поставлю. Тільки я не розумію, як можна ходити по залу і не брати участь в голосуванні під час таких важливих питань. Колеги, підтримайте, будь ласка. Це взагалі є некоректним і неправильним. Я прошу максимально змобілізуватись. Колеги, заходіть, будь ласка, займайте робочі місця. Я прошу, колеги, сконцентруватися, я прошу максимально підтримати. Отже, я ставлю пропозицію повернутись, 0175, ратифікація Угоди. Прошу проголосувати, колеги, злагоджено і спільно. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Руслан, прошу проголосувати. Голосуємо.

6 голосів, 7 голосів. Є. Я бачу, не встигли проголосувати. Колеги, я бачу. Зараз поставлю ще раз. Уважно візьміть участь у голосуванні, уважно візьміть участь у голосуванні. Отже, займіть робочі місця. Нам бракує кілька голосів. Уважно, друзі. Повернення до 0175, ратифікації Угоди. Прошу дуже уважно, прошу кожного взяти участь в голосуванні. І прошу проголосувати. Голосуємо. Прошу підтримати. Прошу підтримати, колеги. Дуже уважно, кожен голос. Прошу підтримати. Прошу підтримати, голосуємо.

Повернулись, колеги. Будь ласка, всі на місцях. Я ставлю на голосування 0175 в цілому за пропозицією комітету. І прошу кожного, кожного уважно взяти участь в голосуванні. Прошу підтримати, колеги. Уважно кожен голос, голосуємо. Прошу підтримати. Дуже уважно. Кожен голос прошу підтримати і проголосувати. Голосуємо, прошу підтримати міжнародну угоду, уважно. Колеги, ще раз ставлю 0175. Один голос не спрацювала картка. Ставлю, голосуємо, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Кожен голос, підтримуємо. Прошу проголосувати 0175 в цілому. Голосуємо, прошу підтримати. Прошу уважно кожним голосом. Голосуємо. Уважно тримайте картку. Голосуємо. Прошу підтримати. Не жартуйте, зараз уважно голосуйте.

Мене просять, ще у нас наступний проект Закону це про "Чорноморнафтогаз". Я проводжу тільки рейтингове, щоб ми бачили картинку. Отже, це лишень рейтингове по 5370. Хто підтримує, прошу проголосувати. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Це рейтингове.

Але 181. Ми не витягнемо, пане Олександре. Добре, 1 хвилину, будь ласка. Домбровський, 1 хвилина. ДОМБРОВСЬКИЙ О.Г. Шановні колеги, я попрошу хвилиночку уваги. Ми зараз не дійшли до надзвичайно важливого Закону про підтримку і збереження державної акціонерної компанії "Чорноморнафтогаз". Ми дуже багато в цьому залі говоримо про анексію Криму, про необхідність повернення Криму Україні. Це державна компанія, яка володіє всіма енергетичними активами, ліцензіями, правами, юридичними правами, які потрібно повернути і захистити в Україні. Президент вніс свої правки. Ми рік не можемо в другому читанні

Ставлю ще раз рейтингове 5370, рейтингове голосування. Прошу проголосувати. Рейтингове голосування. Прошу підтримати. 187. Ми не можемо такої ваги законопроект поставити під ризик. І тому, колеги, я завершую розгляд питань на сьогодні. Це був важливий день, це був потужний день і для боротьби з корупцією, і Антикорупційний суд, це просто вікове рішення для українського парламенту, для української держави. Ми прийняли 3 законопроекти з нашої дорожньої карти спільної парламенту і уряду для євроінтеграції. я переконаний, сьогодні ми продемонстрували ефективну, дієву роботу українського парламенту, з чим усіх і вітаю. Також хочу повідомити, що в поїздці Молдови, я очолюю українську делегацію, тому завтра я не зможу бути на Годині запитань до уряду. Буде засідання вести Ірина Луценко, Ірина Геращенко перший заступник Голови Верховної Ради України. Прошу всіх вас бути чемними. Бажаю плідної роботи. І вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Вітаю, колеги! Дякую.